Možemo početi sa sljedećom točkom dnevnog reda do stanke. Sljedeća je na redu - Prijedlog Zakona o izjednačavanju mirovinskih primanja (državna mirovina) – SDP-a, prvo čitanje P.Z. br. 581. Predlagatelj zakona je Klub zastupnika SDP-a. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili ste primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste poštom. Sukladno članku 159. poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Klub SDP-a je zatražio suglasnost za prezentaciju i dostavu prenosivog medija. Odobrenje imate. U ime kluba SDP-a, zastupnik Vidović. Izvolite kolega zastupniče.

kolegice i kolege sa posebnim zadovoljstvom vam želim predstaviti Prijedlog zakona kojim rješavamo jedan od onih problema u Hrvatskoj o kojemu se već duže vrijeme govori, koji direktno tangira u ovom trenutku najmanje 336 tisuća ljudi, a u budućnosti i daleko veći broj ljudi. Riječ je o svim onim umirovljenicima koji su u mirovinu otišli od 1. siječnja 1999. i koji će u mirovinu odlaziti u godinama koje slijede sve dok u Hrvatskoj ne počne funkcionirati mirovinski sustav onako kako je projektiran '99. godine kao sustav sa tri stupa u kojem dakle će biti zadržan kao I. stup sustav generacijske solidarnosti i dva dva stupa, obavezno mirovinsko osiguranje i III. dobrovoljni mirovinski stup. Možete vi polako prebacivati da imamo prezentaciju. Dakle u ovom trenutku Hrvatska ima mješoviti javno-privatni mirovinski sustav utemeljen na tom trodijelnom mirovinskom osiguranju. I dozvolite da ukratko podsjetim da je u godinama koje su za nama ili točnije od '99. godine kada je došlo do izmjene mirovinskoga sustava i reforme I. stupa da su se dogodile velike značajne promjene. Istina je da je taj I. stup mirovinskog osiguranja zadržao temeljne karakteristike, znači tekuće financiranje utemeljenost na načelima uzajamnosti, solidarnosti, neprenosivosti prava. No promijenjeni su temeljni parametri koji utječu koji utječu na održivost toga osiguranja odnosno mirovinskoga sustava u cjelini, promijenjeni su uvjeti za ostvarivanje prava, dio prava je uminut, dio je premješten u sustav socijalne skrbi, promijenjen je način određivanja mirovine. Sve je to skupa utjecalo na dinamiku umirovljena, visinu mirovina, prihode, izdatke itd. Što se to zapravo promijenilo tom reformom iz '99. godine? Prvo, uvedeno je veće i trajno smanjenje prijevremene starosne mirovine. Promijenila se definicija invalidnosti koja prilagođena tržišnom gospodarstvu. Postupno su povećane dobne granice za starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu za 5 godina. Obračunsko razdoblje iz kojega se uzimaju plaće za određivanje mirovina postupno se širi, širi po tri godine svake kalendarske godine i to sa nekadašnjih 10 najpovoljnijih godina, u 99. godini na cijeli radni vijek kao što će to biti 2009. godine. Promijenjen je način usklađivanja mirovina. Podsjećam uvedena je čuvena švicarska formula koju su pokušali evo u mandatu ove Vlade promijeniti pa se ipak vratilo na staro. Prava, neka prava socijalno-zaštitnoga karaktera, recimo pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo za osposobljavanje djece za život i rad su ukinuta u mirovinskom i prebačena u sustav socijalne skrbi. Za pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu koji je ukinut, uvedena je svojevrsna zamjena najniža mirovina. Ukinuta su i prava na zaposlenje preostale radne sposobnosti tim u vezi na pravo na naknadu plaće. Šta je rezultat svih ovih promjena? Pa rezultat je ono što su projektanti mirovinske reforme zapravo i željeli. Stabilizirano mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti kada je riječ o tom troškovnom aspektu, smanjen je priliv novih umirovljenika. Podsjećam 99. godina je bila zadnja godina masovnoga odlaska u mirovinu, 80 tisuća ljudi je te godine otišlo otišlo u mirovinu ali došlo je zbog tih promjena zbog invalida itd. Stabiliziran je broj osiguranika i umirovljenika u omjeru negdje na ispod 1:4:1 i smanjen je i smanjen je udio mirovinskih izdataka u BDP-u na oko 11,6% u 2006. godini, dakle bruto društvenog proizvoda. Međutim što se još dogodilo, šta je još rezultat ili bolje rečeno posljedica ovih promjena unutar mirovinskog sustava? Na žalost pored onoga što se željelo postići, dogodile su se i stvari koje nisu bile željene. Prije svega nitko od projektanata mirovinske reforme nije mogao naslutiti niti dobro izračunati da će mirovine padati tako ubrzano i tim tempom kao što je to bio slučaj u proteklih 7-8 godina, tako da su te mirovine danas doista došle ispod razine koje jamče elementarnu minimalnu egzistencijalnu dakle sigurnost ljudi koji mirovine primaju. Nešto se u međuvremenu također dogodilo što je dovelo do disproporcija u odnosu na mirovine koje su ostvarene do tada. Idemo dalje, ovo ćemo preskočiti razlozi smanjenja mirovina itd. Možete i drugi slajd. Što mi u ovom trenutku imamo kao stanje stvari? Imamo prosječne mirovine novih umirovljenika koji su u 2005. godini bile u prosjeku niže za oko 30% u odnosu na mirovine ostvarene 98. godine. Mislim ove godine da je riječ o 34% nižoj mirovini. Prosječne mirovine starih umirovljenika u rujnu 2006. godine iznosila je 2.094,00 kune dok je prosječna mirovina novih korisnika mirovine u tom razdoblju iznosila 1.563,00 kune. Dakle pojavljuje se razlika od čak 530,00 kuna između starih i novih umirovljenika gledajući prosječne mirovine. Kako je došlo do te razlike? Razlike za smanjenje smo spominjali. Kako je moguće dakle da se ta razlika, da se tako drastično pojavljuje? Pa reći ću zato što je starim umirovljenicima tijekom donošenja različitih mjera za poboljšanje njihovog položaja, prije svega kroz rješavanje odluke Ustavnog suda o povratu duga i obeštećenju umirovljenika u 2000. godini i 2001. godini su donijeti zakoni kojima se povrat duga umirovljenicima pretvorio u iznos povećanja mirovine i to za čak 770 tisuća umirovljenika u 2000. godini od kojih 667 tisuća kuna je dobilo odmah povećanje mirovina za 20%. Kad se tome pridoda, to je u tom trenutku značilo dodatnih 2 milijarde i 400 milijuna kuna. Podsjećam to je bilo vrijeme kada su ukupni mirovinski izdaci bili 19 milijardi. Kada se tome pridoda da je 2002. godine po isteku dodjele dodatka od 100,00 kuna i 6% kao svojevrsnog obeštećenja koje je uvela Matešina Vlada, donijeta odluka da se s tom isplatom nastavi i ubuduće kao trajnim, životnim dodatkom, mirovine su dodatno povećane za 160,00 kuna u prosjeku pa je tako nastala razlika od gotovo 400,00 kuna koliko su mjesečno prosječno povećane mirovine po osnovi povrata duga umirovljenicima. I pogledajte zapravo na ovoj shemi možete vidjeti kako je to izgledalo kada je riječ o rastu mirovina u mandatima od 2000. do 2003. i 2003. do 2006. Mirovine su u mandatu, u razdoblju od 2000. do 2003. ukupno porasle za 562 kune što je kada se preračuna u postotke iznosilo 49%-tono povećanje mirovina u 4 godine. Što to znači? Koliko je to povećanje bilo? Najbolje svjedoči podatak da je u zadnje tri godine povećanje, nominalno povećanja mirovina iznosi samo 163,00 kune. Kada se sada to sve skupa pretvori u realni rast mirovina, znači kada se oduzmu od rasta mirovina u tim godinama, oduzmu troškovi života, inflacija itd. dolazi se do brojke od 9,5% rasta mirovina u razdoblju 2000. i sada od svega 0,6% rasta mirovina. Iz ove krivulje podaci su naravno Zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za statistiku, pokazuju da smo imali u 2001. godini izdatke mirovina u ukupnom društvenom proizvodu ili na razini od 13,87%, gotovo 14%. Ti su izdaci sada pali u 2005. na 11,92, a u 2006. na 11,6% bruto društvenog proizvoda. udio mirovina kontinuirano pet godina pada u društvenom proizvodu. Zapamtite ovu tabelu jer je ona, ovaj grafikon jer je on vrlo važan za prijedlog o kojem govorimo. Dakle, nema nikakve dvojbe poštovane kolegice i kolege, da se problem, da je problem postao drastično, on je drastično izražen i da se on mora riješiti iz nekoliko razloga. Prvo, zbog niske razine mirovina što je potvrdio evo nalaz Svjetske banke jučer predstavljen hrvatskoj javnosti, koji pokazuje da je u Hrvatskoj među petinom siromašnih građana stvarno, objektivno siromašnih najveći rizik siromaštva je niska naobrazba, nezaposlenost i starost. Starost je rizik za siromaštvo u Hrvatskoj, što je nedopustivo. Ogroman broj umirovljenika se nalazi ispod granice siromaštva. Zašto je i još treba donesti ovaj zakon? Zato što je riječ o jednoj generaciji umirovljenika koja se našla u stanovitom procjepu između staroga mirovinskoga sustava i novog mirovinskog sustava kojega će ove naše mlade kolege koristiti, koji upravo odlaze, koje pozdravljamo. Dakle, oni su se našli između nereformiranoga i reformiranoga sustava mirovinskog osiguranja. Treći razlog je načelo solidarnosti. Ne možemo mi nepoštivati temeljno načelo na kojem počiva Ustav. I rekao bih nekakva elementarna društvena solidarnost mora biti prisutna i u ovom sustavu. Četvrti razlog su upravo te razlike koje su sve veće, pa je s pravom se govori o tome da što kasnije ideš u mirovinu, što više radiš, da će ti mirovina biti manja. I najzad rekao bih, zato što u ovom trenutku postoje objektivne mogućnosti i pretpostavke da se financiraju ove mirovine. Ovo posebno ističem da ostvarivanje cilja kojeg želimo postići ovim zakonom za jednake plaće i za jednaki staž i za jednake mirovine, ne samo da je nemoguća misija. Ovih dana nam se poručuje iz Vlade, da se to ne može ostvariti. Ovaj zakon će posvjedočiti da je to moguće napraviti. I da se pri tome ne naruši niti na bilo koji način osnovne intencije mirovinske reforme i osnovni instituti uspostavljeni unutar mirovinskoga sustava '90. i 2002. godine, kada je uspostavljen novi mirovinski sustav. Dakle, moguće je i jedno i drugo. Kada smo krenuli k ostvarivanju ovog cilja, onda smo si dali nekoliko zadaća. Prvo, ne smijemo narušavati konzistentnost mirovinskog sustava. Ne smijemo ga narušiti. On mora sačuvati svoje ključne parametre. Inače bi to bio katastrofalni povratak u jedno stanje koje se moralo na drugačiji način i normativno i na svaki drugi način institucionalno riješiti. Drugi zahtjev koji smo imali da moramo stvoriti sustav koji će korespondirati, koji će biti usuglašen sa svim faktorima provedbe. To znači da mora biti pravno usklađen, da mora biti financijski održiv i da mora biti politički prihvatljiv. I najzad, da bude u suglasju s očekivanjima jamstva. Model je vrlo jednostavan. Sastoji se u ovom rješenju. Pored osobne mirovine Pored osobne mirovine koju bi umirovljenici primali i koje primaju sada po Zakonu o mirovinskom osiguranju, svaki od tih novih umirovljenika znači, od 1.1.'99. do zaključno onih koji će primiti mirovinu iz drugog stupa, mirovinu prima pored te osobne mirovine prima i drugi dio mirovine koji smo nazvali državnom mirovinom. Ta se državna mirovina ustrojava prema ovom, prema posebnom zakonu. No međutim, taj posebni zakon ne govori da je riječ o nečemu što bi bilo manje vrijedno u odnosu na ono prvo, jer obe te mirovine i osobna i državna postaju sastavni dio mirovinskih primanja svakoga umirovljenika. Korisnici su kao što sam rekao svi oni, koji su otišli u mirovinu od 1.1.'99. sa onima novima umirovljenicima iz dva odnosno tri stupa. Tih je u ovoj godini negdje oko 336 tisuća. Svake godine se može očekivati povećanje negdje oko oko 35, 40 tisuća tih umirovljenika. Tako da će njihov broj rasti do jednoga trenutka a onda će počet postupno padati. Državna bi se mirovina ostvarivala od 1.7.2007. Cilj nam je bio da smo išli već od 1.1. ove godine. Htjeli smo, ponudili smo, zakon je bio u proceduri. Nažalost, nije prihvaćen. I tek je sad došao na red. Ali je mogao pomoći i Vladi i mi smo ga ponudili da ga preuzmemo. Način određivanja mirovine, ovo je rekao bih jedno sjajno rješenje koje nitko nije pobio i koje rješava sve one dileme vezane za pravednost, solidarnost itd. Dakle, uzeli smo jednu čvrstu točku. To je proračunska osnovica. I od te proračunske osnovice 30% te osnovice bi bio dakle, tih 30% to je osnovica za ostvarivanje državne mirovine. Ona bi se korigirala sa dvije veličine. Prvo, sa faktorom godina odlaska u mirovinu tako da bi oni koji su najmanje oštećeni '99. godine imali faktor 0,25 a oni koji išli 2009. kad se puni staž uzima, oni bi imali faktor 1. Da bismo bili još pravedniji unutar te kategorije mi bismo dodali još jedan faktor korekcije prema godinama staža i on bi iznosio 0,025% za svaku godinu mirovinskog staža ostvarenoga u Hrvatskoj. Što je još važno? Važno je da državna mirovina ima karakter mirovinskog primanja. Dakle, ona je sastavni dio mirovinskog primanja. Ona je pravno, potpuno uređena. To nije nikakav dodatak. Ona zajedno sa osobnom mirovinom i drugim primanjima čini mirovinska primanja koja su određena propisima o mirovinskom osiguranju. Idemo dalje. Način usklađivanja svake godine Vlada bi usklađivala proračunsku osnovicu donoseći proračunsku osnovicu. Odmah bi se revalorizirala da tako kažem i visina državne mirovine 1. siječnja svake godine. Preskočili smo jedan slajd. Dakle, rekli smo ta bi mirovina ovog časa za nove umirovljenike značila povećanje mirovina od 100 do tisuću kuna. Znači, faktor 1 tisuću kuna prosječno povećanje. Radeći izračune i kalkulacije pokazalo se da bi to ne baš u lipu, ali gotovo u cijelosti izjednačilo mirovinu starih i novih umirovljenika. Izvor financiranja. Ovih dana čujem čak i predstavnici umirovljeničkih, Stranke umirovljenika dovode u pitanje nešto što se meni činilo da je najvrjednijim elementom ovog zakona. A to je da se ta mirovina isplaćuje iz proračuna. To je jedina sigurnost. Svaka priča o tome, osnovat ćemo fondove, neke nove, pa će se iz tih fondova ako se što god tu zaradi, pa će se to onda malo podijeliti, pa se davat novim umirovljenicima itd., sve je to da prostite na vrbi svirala i to je neozbiljan posao. Ako hoćemo trajno riješiti problem mi moramo taj novac zahvatiti iz Državnog proračuna a za to ima mogućnosti jer je cijeli trošak ovoga projekta, oko milijardu i 400 milijuna na godišnjoj razini. On bi rastao iduće dvije godine, poslije bi padao. I želim reći da milijardu i 400 milijuna kuna čini 0,7% bruto društvenog proizvoda Hrvatske. On je, ako je bio 250 milijardi u prošloj godini dakle 0,7% društvenog proizvoda značilo bi da smo povećali udio mirovinskih izdataka sa tih 11,6 na 12,3 to je još uvijek manje od 12,6% koliko je u Europskoj uniji. Ovdje je pitanje ima li političke volje da se taj problem riješi ili nema? I ništa drugo jer nismo dobili niti u obrazloženju Vlade nikakav argument zbog čega se ovo ne bi moglo prihvatiti? Nadležna institucija bi bio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. On bi izdao rješenja. Na ta se rješenja može žaliti. Napravili bi se izračuni i tako dalje. A riječ je o modelu koji ima svoje prednosti jer poštuje načelo solidarnosti. To znači da bi siromašni umirovljenici dobili nešto više. On je transparentan. On je financijski podesiv i trošak se u budućnosti može kontrolirati. Ne vidim niti jedan, nisam čuo razlog zbog kojega to ne bi bilo prihvatljivo. Ako nam je ideal poštene mirovine svima a mislim da smo svi za to zainteresirani ja sam uvjeren da se to ovim zakonom može ostvariti u onoj mjeri u kojoj se mogu ostvariti poštene plaće svima, poštene socijalne naknade svima i tako dalje. Neće to biti nikada pošteno, ali barem poštenije nego što imamo u ovom trenutku. Hvala lijepa. **Adlešič, Đurđa (HSLS)** Hvala lijepo kolega zastupniče. Kolegice i kolege proglašavam stanku do 15 sati. Želim vam dobar tek! **Šeks,

Hvala vama